sada bih ja mogla da iskoristim ovo pravo da spočitavam ministarki da nije u sali kada počinje rasprava, ali ja to neću učiniti, iz poštovanja prema građanima Srbije koji zaslužuju jednu mnogo ozbiljniju raspravu. Danas ću vam otkriti tri važne stvari koje Aleksandar Vučić i njegovi ortaci kriju od vas, poštovani građani.Prvo, kako je nemački kancelar Olaf Šolc, sa kojim se u ponedeljak sastao Aleksandar Vučić i najavljivao posetu rudnog projekta u Saksoniji, izgubio prošlog meseca izbore u Saksoniji, gde želi upravo rudnik litijuma, jer ga ni Nemci ne žele.Zatim, ko je zapravo Maroš Šefčovič, slovački političar i evropski komesar, koji je sa Šolcom došao 19. jula u Srbiju i sa još uvek neprisutnom ministarkom Handanović potpisao problematični memorandum koji se odnosi i na rudarenje litijumom.I treća važna stvar o kojoj ću govoriti jeste ko je Vučićeva struka, pod navodnicima, iza koje se sada krije, pošto su mu sve prethodne predstave propale, a i ova najnovija sa njegovom strukom će takođe propasti kada danas bude razotkrivena.Svima je jasno da je privatna kompanija "Rio Tinto" došla u našu kuću da bi uzela bor i litijum, da bi zaradila od toga i obogatila se. Svuda su do sada za sobom ostavili pustoš i otišli. Jasno je i da ova vlast i Aleksandar Vučić promovišu i od sopstvenog naroda brane tu privatnu kompaniju "Rio Tinto", sa istim motivom da bi zaradili još više para, da bi se još više obogatili, tako da bi sutra mogli da odu ili pobegnu u neku drugu domovinu, odnosno tamo gde su im bankovni računi.Mi, građani, narod Srbije, imamo potpuno drugačiji motiv. Niko od nas ne planira da uzme novac i nemamo plan da idemo ili bežimo odavde, iz naše kuće. Naš jedini motiv jeste Srbija u kojoj može da se živi zdravo i slobodno. Srbija država, a ne Srbija kolonija. Srbija sa njivama i rekama, a ne sa jalovištima i klizištima. Mi nećemo da dozvolimo da nas otpad i vode "Rio Tinta" odnesu.Odmah da vam kažem i ovo. Spasonosno je za Aleksandra Vučića što nije prisutan na ovoj sednici.

u kakav bi delirijum upao Aleksandar Vučić kao portparol "Rio Tinta", uhvaćen u lažima i prevari. Svi znamo da se danima tresao od besa što ga nismo hteli na ovoj sednici, vređao nas je jer smo razotkrili o čemu se radi i sada i birači Srpske napredne stranke ne žele rudnik litijuma u Srbiji.Prvo je govorio da će Lozničani neviđeno da se opare, da neće znati šta će sa parama od rudnika litijuma, pošto samo Vučić i ortaci misle da je baš svako i sve na prodaju. To mu je propalo.Onda je ušao u kampanju da napada meštane Jadra i Rađevine, zajedno sa prisutnom ovde predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić, ali i vidimo, uključe-nom na ovoj sednici, ministarkom Handanović, čitajući privatne ugovore građana Srbije.Pošto znamo da im te ugovore nisu dali ovi građani koje šikaniraju, na koje vrše neverovatan pritisak, koji nemaju priliku da se brane, a takođe znamo da im to nisu dali ni notari, jer bi izgubili licencu za rad čineći krivično delo. To znači da su mogli da im daju samo ljudi iz privatne kompanije „Rio Tinto“ i ja želim ovde da čujem od prisutne gospođe Brnabić da sama kaže odakle vam privatni ugovori meštana Jadra i Rađevine.Ali, pošto vam je i to propalo, onda je Vučić prešao u sledeću ulogu, a to je da će on da bude žandar, da on kontroliše rad „Rio Tinta“, da on navodno vrši inspekcijski nadzor i da ih kažnjava, ako se nešto loše dogodi ili ako krene po zlu. A naravno da niko u Srbiji ne veruje u Vučićev sistem u kome niko do sada nije odgovarao, čak ni za smrt rudara u rudniku je probao taktiku i sa rudnicima litijuma u Nemačkoj, za koje se predstavljalo da će se otvoriti tek 2026. godine, pa smo rekli – odlično, neka se kopa prvo u Nemačkoj, ostavite nas na miru, i to je privremeno stalo.Onda je pokušao sa taktikom – evo, preseliću se u Loznicu na sedam dana, da lično razgovaram tamo sa ljudima. Kad, i tamo je doživeo debakl. Performansi su mu se pretvorili u plakanje ljudi i moljakanje da im izgradi puteve do kuća, jer deca nemaju kako da idu u školu.Povrh školu.Povrh svega, to ljudi, naravno, ne znaju, samo se u Loznici nije susreo sa meštanima, ako ne računamo obilazak kasarne i jedan simulirani trening košarkaški sa decom. Dakle, sa građanima Loznice reč jednu nije progovorio.E, kada ni to nije upalilo, jer se broj građana protiv rudnika litijuma povećao na tri četvrtine, onda je izmislio kako će da ode u Nemačku kod Šolca i da obiđe mesto budućeg rudnika u rudnim planinama u Saksoniji, za koje ste govorili da će se otvoriti 2026. to je najnovija laž, jer je upravo ovih dana kompanija „Zinvald“, koja hoće da gradi taj rudnik u Saksoniji, sama objavila da se otvaranje rudnika odlaže najmanje do 2028. godine. Kao i kada je 19. jula doveo nemačkog kancelara Olafa Šolca i držao nam lekcije kako mi ništa ne razumemo, kako smo protiv napretka Srbije, kako želimo da Srbija ne nađe svoje mesto u EU, jer ne želimo rudnik litijuma, dok Šolc, govorio nam je svima Vučić, hrabro ide u izbornu kampanju baš u Saksoniji da pokazuje mesto budućeg rudnika, pošto su Nemci, valjda, ludi za rudnikom litijuma. Samo nije rekao Aleksandar Vučić da je posle nekoliko nedelja taj isti Olaf Šolc doživeo debakl na izborima u Saksoniji, baš tu u Saksoniji, jer ni građani Nemačke ne žele u svojoj zemlji rudnik litijuma.Ono što takođe građani ne znaju, ti građani Nemačke podržavaju građane Jadra i Rađevine u svojoj borbi protiv rudnika litijuma. Pritom, kompanija „Zinvald“ za taj projekat rudnika litijuma u rudnim planinama ima dozvolu za rudarenje litijuma još od 2017. godine, ali je otpor Nemaca bio toliki da ni posle sedam godina nije počela eksploatacija, a evo po poslednjim podacima neće najmanje do 2028. godine. Dakle, 11 godina ni Nemci ne smeju da započnu otvaranje rudnika litijuma i eksploataciju.Tako dolazimo i do na početku pomenutog Maroša Šefčoviča, koji nam je promakao tog 19. jula, iako je upravo on sa ministarkom Handanović potpisao problematični memorandum koji se odnosi i na rudnik litijuma.

političar Maroš Šefčovič, inače propali predsednički kandidat u Slovačkoj 2019. godine i produžena ruka premijera Slovačke Roberta Fica,

one koji ne znaju, da podsetim ko je slovački premijer Robert Fico, inače najbliži saradnik pomenutog Šefčoviča. Za Fica, njegovu Vladu i njegove najbliže ljude iz kabineta i stranke dokazano je u Slovačkoj i od stane međunarodne zajednice prihvaćeno otkriće novinara Jana Kucjaka da je Fico i njegov kabinet, sa gotovo svim ljudima koji ga okružuju, povezan i da su radili za interes najopasnije mafije na planeti, italijanske Ndrangete. Novinar Jan Kucjak je životom platio to svoje otkriće i ubijen je zajedno sa svojom verenicom.Sada ovakvi ljudi, kao što je Ficov, Maroš, Šefčovič sebi daju za pravo da nama govore šta da radimo u našoj državi. Propali predsednički kandidat premijera Fica, koji se povezuje sa ubistvom novinara i njegove verenice, a sada komesar EU, koji se već godinama povezuje, ponavljam, sa „Rio Tintom“, ali i sa slovačkom kompanijom „Ino bat“, koja planira ili je najavila da u Ćupriji izgradi fabriku baterija, ali tako što neće slovačka vlada u nju da uloži novac ili neće

Dakle, od 2019. godine se Šefčovič sastajao sa „Ino batom“, to je ovaj čovek. Evo, ko ne veruje, preko 24.000 evra je njegova mesečna zarada.Od 2019. godine se Šefčovič sastaje sa „Ino batom“, od 2019. Podatak koji ćete takođe teško naći. Nakon toga došli smo do imejlova i prepiske iz juna i jula 2021. godine, gde direktori kompanije „Rio Tinto“ traže sastanak, dobijaju ga, održavaju ga i nastavljaju komunikaciju upravo sa Marošem Šefčovičem. Ali ono što je jako interesantno je što se ovde navodi da direktori kompanije navode da su se sastali sa predsednikom Aleksandrom Vučićem u vezi Projekta „Jadar“ i da su dogovarali realizaciju Projekta vi ovde sve vreme govorite da je to dogovorila neka druga vlada ili neka prethodna vlast. Ovde imate crno na belo, ja ću to dostaviti građanima, gde „Rio Tinto“ usred Evropske komisije kaže da su imali sastanak sa Vučićem i da su dogovarali Projekat „Jadar“. Dakle, proleće praktično 2021. Nakon tog sastanka sa Šefčovičem i „Rio Tintom“ kreće i najsnažnija Vučićeva kampanja za rudnik litijuma, potom se uključuje već pomenuta slovačka kompanija „Ino bat“, sa fabrikom baterija u Ćupriji i treći treći put ću pomenuti, jer je ovo jeziv podatak, budžet Srbije, građani Srbije treba za tu fabriku da daju pola milijarde evra.E sad, pošto je i ovo propalo,

nismo ni za ni protiv rudarenja litijuma, nego čekamo šta će reći struka. Čak sam primetila da vrlo planirano, ono što bismo zvali mesidž blok, koristite rečenice – neće biti kopanja, neće biti rudarenja, da bi to ostalo građanima u glavi, ako, pa nastavljate – se ne steknu uslovi.Dakle, šta je Vučićeva struka? To je sad poslednja taktika. Evo šta se dogodilo. U julu mesecu objavljena je informacija da je iz okruženja Aleksandra Vučića poslato uputstvo medijima sa nacionalnom frekvencijom koga od stručnjaka treba da pozivaju u svoje emisije. Ja ću vam to pročitati, ovo se prvi put čuje sada. Molba velika, do 15. jula moramo na dnevnom nivou da organizujemo gostovanja, rasprave, okrugle stolove i intervjue na temu litijuma. Šaljem vam spisak profesora i analitičara koji podržavaju projekat i koje treba zvati da gostuju i pričaju o pozitivnim stvarima. Znači, bukvalno od danas, molim vas, šalje mi broj telefona Sanja Milaković Kolundžija, broj telefona neću pročitati, ali ga imam, koja radi kao konsultant za „Rio Tinto“ i organizuje gostovanja, pa ako je lakše, zovite nju da vam to završi.Moja preporuka da se držimo prva četiri, znaćete imena sa liste, jer su najspremniji i imaju najviše iskustva u medijima, sa njima najviše radimo. Ostale uvodimo polako i to prvo za štampane, onlajn medije. Takođe, možete slobodno dati moj telefon da zovu, ja znam rasporede profesora koji je dobar za koju temu i gde je ko od njih, pa mogu pomoći da brže dođu do profesora.Što se analitičara tiče, oni sami dogovaraju nastupe u medijima, tu sam za sve što treba. Onda uz to ide spisak; Aleksandar Jovović, profesor Mašinskog fakulteta, Aleksandar Cvjetić profesor i piše ovde u julu, budući dekan, budući dekan Rudarsko-geološkog fakulteta, Nikola Lilić, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, a to su vam već ova poznata lica, Jovović, Cvjetić, Lilić, koje možete da vidite u svim medijima baš od tog jula. E, to vam je Vučićeva struka, pa sad građani sigurna sam, da će dobre zaključke doneti i sami.Ono što je važno takođe, što se same studije Rio Tinta tiče, u kojoj su učestvovali pomenuti, inicijalna faza procene uticaja nije sprovedena u skladu sa zakonom, predstavili su kao da se radi o više projekata i uopšte nije prikazano zahvatanje vode iz aluviona reke Drine, kao toga nema. To je namerno izbegnuto, jer je osetljivo pitanje i ne treba čačkati na početku, ovo kažu pravi stručnjaci, a bilo je neophodno da se analizira.Takođe, u njoj nisu prikazani ni uticaji prerade rude na životnu sredinu, nisu poznate karakteristike otpada koji se odlaže, što je vrlo opasno. Tako rade i Kinezi u Boru i u Zrenjaninu. To se zove „salami slajsing“, kada razbiješ jedan integralni projekat na više manjih, i onda se to ne predstavlja kao kumulativni uticaj, i sada će oni da predstave čitav projekat kao 10 ili 20 malih, odnosno kao da su nepovezani, što je naravno, stari i dobro oprobani recept.Takođe, sudije Ustavnog suda i odluka Ustavnog suda, koju su doneli je skandalozna, jer ne znaju razliku između strateške procene i procene uticaja, to su inače, dva različita zakona. To znači, da su odlučivali ljudi koji se nisu čak ni udubili da bar obrazlože smisleno svoju odluku, što potvrđuje da je odluka unapred doneta.Pored ovog čitav proces je kompromitovan, jer su veštački produžavali postupak izdavanja odobrenja za eksploataciono polje, 18 puta u poslednje dve, tri godine, jer čekaju da se završi postupak procene uticaja, a to je sve nezakonito, i veći broj puta su čak usmeno ove zahteve podnosili, što je neverovatno, jer to znači da su na vrućoj liniji sa ministarstvom, koja umesto, da ih kontroliše, pomaže im u kršenju propisa.No, ovim završavam, kako god da se ova sednica završi, glasali vi za ili protiv ovog zakona, ono što želim da vam poručim, je da ne pokušavate da raspišete referendum, zato što, referendum već stoji pomenut u jednom od planova Rio Tinta, računajući da ćete ga pokrasti kao i izbore, a ja vam ovde kažem, šta god da uradite, volja građana će pobediti, i mi ćemo vas pobediti i nećete kopati. Poslovnik, kolega Dejan Bulatović.Izvolite. **Dejan Bulatović** Poštovana predsedavajuća, poštovane narodne poslanice, narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ja poštovana predsedavajuća reklamiram Poslovnik član 104.Vi ste zaista bili dužni da moju prethodnu govornicu prekinete u nekoliko navrata, jer ste čuli kako govori o predsedniku republike Aleksandru Vučić, kako govori o predstavnicima vladajuće većine, ako možete da ućutkate, pogledajte šta rade..Poštovani građani Srbije, pošto se oni groze kad ja povisim ton, a to svaki put povisim zato što arlauču tamo s one strane, ne daju da se kaže ono što oni rade, a rade to da napadaju državu Srbiju.Zamislite afere koje iznosi Marinika Tepić, žena koja je ovenčana istinom, počevši od Morovića, kada je razotkrila koke nosilje kako nose marihuanu. Sada ta ista Marinika Tepić, kako je devalvirala, pokušala da devalvira neka političare, koji se bore za Srbiju, a ona im je stalno natuknjavala, kako da kažem, kako oni eto, rade protiv srpskog naroda i protiv srpske države.I, kada smo došli do teme i do teme onoga što se mora poštovati, i kada unižava predsedavajuća, političare iz Slovačke, iz EU, nije ni bitno, to ne moramo da čujemo, ali kada slušamo iz njenih usta kako unižava one za koje je narod glasao, za onoga koji je naj zaista političar koji ima najveću podršku u ovoj zemlji, čovek koji se bori svakog dana za Srbiju, ona takva, koja je uništavala sistem, sistematski, koja je išla od ministarstva do ministarstva, od firme do firme, uništavajući sve ono što valja u Srbiji.Naravno, vi to ne čujete predsedavajuća. Ja vas molim da zaista kada uzima u usta Aleksandra Vučića i ljude koji se bore svakodnevno za ovo vreme, vi je prekinite i gledajte kako dobacuju. Sada to ne reagujete, pogledajte kako dobacuju. Hvala vam.Isključila sam vaš mikrofon zato što je isteklo vreme za repliku i primeniću član 103. jer ovo nije bila povreda Poslvnika.Pravo na repliku kolega Milenko Jovanov. Izvolite. Da, evo opet s kraja ka početku, kažete pokrašćete referendum zato ga ne možete raspisati. Da li je realno da ste toliko nesposobni da još uvek niste uspeli da se organizujete da niko ne može da vas pokrade, pošto svaki put kada pričate kad vas je neko pokrao, zapravo govorite o sopstvenoj nesposobnosti jer ste vi toliko omiljeni u narodu i narod toliko hrli

apsolutno ništa o zakonu čuli nismo. Čuli smo o tome šta se dešava u Nemačkoj, doduše sve falš podaci, čuli smo šta se dešava u Slovačkoj, takođe sve falš podaci. Čuli smo da je velika većina građana za ono što oni rade, ponovo citiram, Srećka Mihajlovića i „Demostat“ 54% ispitanih je protiv onoga što oni rade, 31% kaže da je to besmisleno, a 24% kaže da im ne pada na pamet da se tome priključuju, tako da je posve jasno da oni od ovoga više nemaju ništa.Što se tiče ovog zakona mi sada ne znamo da li smo za ili protiv. Apsolutno smo protiv i glasaćemo protiv i to vrlo glasno glasati protiv, tako da nema potrebe da imate bilo kakvu u tom kontekstu dilemu.Na kraju ostane nešto što je tačno i moram zbog građana da potvrdim i prosto građani su dužni da znaju istinu i ja kao funkcioner SNS i šef poslaničke grupe želim da kažem da ovaj spisak sa uputstvom i medijima je apsolutno tačno i mi smo to krili na farmi u Moroviću gde su smeštene kokoške, ali kada je jedna osoba koja ozbiljno istražuje kokoške koje daju marihuanu, otišla u Morović da istraži gajenje marihuane od strane kokošaka, ona je došla i do tog papira i danas vam ga je prezentovala. E, sada koliko je tačno ono za kokoške, toliko vam je tačno i ovo ostalo. Evo, sada ću ja da uzmem, da odem do kancelarije i da vam napišem kakav god hoćete papir i da vam čitam bez ikakvog dokaza da optužujem ljude i tako dalje.Ovo targetiranje profesora, isticanje imena i slika je nešto na šta mislim da ste morali da reagujete jer ti ljudi nisu dužni da im ovi organizuju toplog zeca što su radili svakome ko se suprotstavi njihovoj politici, pa čak i njihovim ljudima koji se usude da napuste „Junajted mediju“ i odu sa „Junajted medije“ medije“ na neki drugi kanal, pa da žive od toplog zeca na Tviteru nego ili na nekim drugim društvenim mrežama i njihovim medijima. Dakle, ovo ste morali da reagujete i da prekinete. Hvala.

targetiranje naših profesora, targetiranje ljudi koji su kao što je npr. profesor Aleksandar Jovović takođe i član Odbora za čoveka i zaštitu životne sredine Srpske akademije nauka i umetnosti, ako se pozivate toliko na Srpsku akademiju i nauke i umetnosti nemojte ih makar deliti na one koji su vas i one koji možda se slučajno ne slažu sa vašim iznad svega ekspertskim mišljenjem zato što nije fer, mi to ne radimo, čujemo, ljudi ako se ne slažu sa nama pokušamo nešto da naučimo, bilo bi dobro da to uradite i vi.Što se tiče toga odakle kome ugovori, ja moram da kažem da postoji mnogo ljudi u Jadru i Rađevini kojima se baš prilično smučilo da slušaju licemerje toga kako oni koji su prodali zemlju tom „Rio Tintu“ sami u više desetina, više stotina hiljada evra, onda organizuju proteste protiv „Rio Tinta“, a svi oni ljudi koji nisu npr. mogli da prodaji ili nisu bili zainteresovani da prodaju oni ljudi ništa od toga nemaju i oni su kao heroji, a ovi se kao brane.Tako da je dovoljno samo pogledati vaše „tviter“ naloge i videti u stvari informacije sa Lokala. Evo, vas „Marinika Tepić podrška borbi za život stop rudniku litijuma“ i bili ste tamo „Stop rudniku litijuma“, evo ovde, ja ne znam ko su ovi ljudi, pročitaju ljudi sve „tvitove“ posle i kaže zar nije muž vaše članice stranke Dijane Đedović ovde na protestu, a zajedno sa bratom prodao zemlju upravo „Rio Tintu“ malo ste licemerni, malo mislite da smo ludi. Onda neki drugi čovek kaže – ali na trećoj fotografiji si sa Božidarom Đedovićem koji je prodao kuću i zemlju „Rio Tintu“, a žena mu je Dijana Đedović iz tvoje partije.Znači, ovde važi pravilo uzmi pare, pa pljuj onog kome si prodao izgleda. Dakle, sve pišu ljudi kojima je muka da oni ljudi koji su do juče bili u Udruženju za razvoj „Jadra“ onda naprave Udruženje „Ne damo Jadar“. Tako da sve su ljudi na lokalu sami rekli. Hvala vam.

poštovana ministarko, poštovani narodni poslanici.Prekršen je član 107. Poslovnika, jer evo već nekoliko dana, a posebno sada pročitan je spisak, molim pročitan je spisak mojih kolega univerzitetskih profesora taj spisak nije naznačen odakle je, dokument, nije to dakle dokument koji je neko od profesora potpisao da bi se njime moglo mahati, mene ne zanima da li su pomenuti ljudi profesori za rudarenje ili protiv rudarenja njihova imena se licitiraju u Narodnoj skupštini, a svima je poznato da je da je autonomija Univerziteta neprikosnovena stvar, ja želim da ustanem u odbranu svojih kolega koji se na nepristojan način pominju, citiraju, etiketiraju etiketiraju da bi zbog toga možda imali problema u privatnom životu, jer kada je stvaran Univerzitet osnovni koncept još od Humboltovog Univerziteta u Berlinu glasio je da je to zajednica profesora i studenata, da je to jedinstvo nauke i istraživanja i nastave i da je to autonomija ili sloboda Univerziteta. Ne dam na svoje kolege profesore. Hvala kolega Albijaniću, ali ja ću primeniti član 103.Reč ima Zahvaljujem.Ništa niste odgovorili Ana, niste rekli odakle vam ugovori, niste vi ovde u Narodnoj skupštini jurili da držite Konferenciju za novinare čitajući „tvitove„ vi ste čitali konkretne podatke sa iznosima iz Ugovora iako nećete da otkrijete, onda recite neću, a ne da čitate nešto što nema veze sa onim što sam vas pitala. To prvo.Drugo, pa ovi profesori se svakog dana pojavljuju na nacionalnim frekvencijama, ne znam što se stidite sada vaših saveznika u ovome i ne kriju za to da su radili za „Rio Tinto“ i ne kriju za to da podržavaju ovaj projekat, mi smo samo podupreli podacima da građani znaju kako se služite zloupotrebom medija, da struku prikažete jednostrano, da bi se prepoznao rukopis, isti rukopis, evo ja sam isto kao i vi našla na društvenim mrežama u medijima, ali mnogo podrobnije konkretne podatke, prepisku sa novinarske grupe prorežimskih tabloida „Novosti“, „Alo“ i ostalih tokom velikih demonstracija protiv rudnika litijuma na Gazeli, zove se grupa „Teren sajt print“ gde iz jednog centra, jasno nam je svima odakle ide poruka svim medijima - ajde prestanite da šaljete stvari koje se nismo dogovorili, mislim da vam četvrti put pišem trebaju nam maltretirani ljudi, nasilni demonstranti, bahatost ovih što protestvuju takve stvari, nemojte slati video slike protesta osim u ovom kontekstu koji je napisan ne zanimaju nas veseli i brojni protestanti, aman, pogledajte obavezno imali nekog đubreta koje su ostavili limenke piva i slično, tu je onda fotografija sa Gazele Dragana Đilasa i moja, pa kaže – ljudi dajte ljude iz kolona to šaljite nemoguće da nema nikog ko psuje, vide se da blokiraju.

i niko neće da da izjave, niko ne psuje, niko se ne ljuti, ljudi stoje u kolonama, a kada čuju za nas odbijaju da daju izjave. Hvala vam.Dakle, ja pretpostavljam da, ja sam takođe neke ugovore videla u medijima, ako nisu tačni neka ih demantuju ljudi, neke druge ugovore su nam slali meštani kao što su i meštani objasnili, ja nisam imala pojma da je vaš kandidat za gradonačelnika Loznice supruga čoveka koji je svu svoju zemlju prodao „Rio Tintu“, a onda izašao da protestvuje protiv rudnika litijuma.Meni je to licemerje par ekselans, vrhunac licemerja, ali dobro šta da vam kažem, kod vas je sve moguće. A što se tiče akademika koji su za ili protiv na platnom spisku Rio Tinta ili ne, evo profesor, akademik Vladica Cvetković, svakako nikada nije bio na platnom spisku Rio Tinta, čovek je bio član ili je još uvek član Proglasa, često je sa vama bio, ja verujem različitim različitim protestima, svakako na istoj strani i čovek citiram šta kaže – „ Litijum nema nikakav poseban metal, Bor nije nikakav poseban metal, to rudarenje nije ništa posebno, ne postoji član od 40, 50, ili 60 rudnika, kao što ste vi stavili u sramotnom predlogu zakona i niste uputili izvinjenje što ste lagali i ljude i devazuisali sve narodne poslanike. Nema nikakvih rudnika koji idu ka Kosjeriću, Valjevu, kao pošast, što je rekla vaša ovlašćena predlagač zakona i opet ponovila neistinu tokom ove debate. Ovo sve će da napravi problem u budućnosti i kaže Vladica Cvetković akademik – građani će biti skloni manipulaciji i biće problema npr. kada bude sledeći put priča o vakcinaciji, ali šta ja imam to vama da pričam.Vi ste tokom Korona virusa tražili da se o vakcinaciji raspiše referendum, da ni tada ne verujemo struci, nego referendum, pa ko da više. Hvala vam. Nećemo gospođo Tepić, imamo u sistemu ovlašćenog predlagača Danijelu Nestorović. Poštovani građani Srbije, ja bih se osvrnula sada upravo na demanti koji je Rio Tinto uputio a u vezi ekonomske analize biznismena Zorana Drakulića, ekonomiste Boška Mijatovića, Danice Popović i Dejana Šoškića, koji je objavljena u Radaru, pod naslovom „ Od litijuma svakom stanovniku po 2,6 evra godišnje“.Naime, kažu da je rad falsifikat, a ne pobijaju nijednu cifru. Pitanje za njih je - zašto posle toliko godina ne dostavljaju, a ni Vlada Republike Srbije ni jednu opsežnu finansijsku projekciju koja bi mogla da se merodavno diskutuje?Dok se ta projekcija ne pojavi upotrebljen je jedini raspoloživi izvor, grafikon sa strane 54 studije njihove konsalting firme „Ergo Payments To Capital“.Kažu da ne treba aktuelizovati njihove cifre, jer su „realne“ sa uračunatom inflacijom, pa treba sve cifre samo direktno sabrati. To bi značilo da očekuju smanjenje realnih prihoda u budućnosti, jer su im prihodi na grafikonu dugo stabilni, a kažu da veruju u projekat. I onako aktuelizacija finansijskih privrednih tokova se ne radi sa stopom inflacije, recimo 3% na duži rok, nego sa prosečnom cenom kapitala, koja je oko 10% sada za Srbiju. Ovo pokazuje totalno nepoznavanje finansija od strane Rio Tinta.Takođe, naši ekonomski stručnjaci kažu da ne planiraju da upotrebe nijednu poresku olakšicu. To je u demantiju Rio Tintna navedeno, mada ne kažu decidno da neće. Kažu da to hoće upotrebiti u studiji, a Čed Bluit je isto to rekao i na TV-u, ali to ništa ne menja i da je tačno, jer u tom slučaju bi Srbija dobila 1.097 miliona evra, a ne 696 miliona evra, što bi bilo četiri evra po glavi stanovnika godišnje umesto 2,6. I dalje je to beda.Kažu da će srpska privreda mnogo dobiti od nabavki od 305 miliona evra godišnje za projekat, ali ne kažu kako ni ko, a u studiji kažu da su najveće stavke mehanizacija i reagensi koje Srbija nema.Takođe, kažu da je mnogo eksperata angažovano na njihovim studijama, ali ne daju ni jedno ime. Žale se što je studija izašla dan pre rasprave u Skupštini. Pa, nije valjda Rio Tinto taj koji određuje šta i kada treba da se kaže i piše u našoj zemlji, a kada će da se piše nego za potrebe demokratske institucije i rasprave.Na kraju, prete autorima za izgovorenu reč. Kažu da će upotrebiti pravna sredstva da se zaštite. Toliko o njihovoj želji da se uspostavi dijalog. Potpisuje se anonimni Jadar medija tim, pa se ovde postavlja pitanje – ko su ti ljudi? **Marinika Tepić** Hvala.Hvala vam, gospođo Brnabić, što ste potvrdili sve ono što sam govorila o vašoj struci, jer ako vi znate da prof. Vladica nije na platnom spisku Rio Tinta, onda znate ko je na platnom spisku Rio Tinta, jer ne možete da znate ko nije. Ne možete da dokažete.Dakle, potvrdili ste sve što sam rekla, a vas bih najiskrenije molila da ne govorite o licemerju bilo koga zato što se radi o privatnom odnosu, o privatnim ugovorima meštana sa privatnom kompanijom.Licemerje je ono što ste vi dozvolili za vreme vašeg vakta i mandata kao premijerke, predsednice Vlade Srbije, da vaš rođeni brat izvlači novac i dobija ogromne pare, milijarde iz budžeta za svoju kompaniju i iz državnih institucija, organa, preduzeća, pa i Vladine kancelarije za e-upravu.Prema tome, to je licemerno, kada mešate privatni i javni interes, a ne apsolutni privatni odnos.Hvala.

koje pritom nisu tačne, i vi isto znate da on nema svoju kompaniju, baš vas briga, slažete, nije prvi, a nije ni poslednji put, to znači, poštovani građani Republike Srbije, da nema više argumenata. Lični napadi, lične uvrede i to vam je tako. Meni je to uvek dobro.Ovo je važna tema za građane Republike Srbije. Kada lično napadnu ministarku znači da nemaju više šta da joj odgovore argumentovano. Lično napadnu mene, nemaju više šta argumentovano da odgovore, ali kada smo već kod toga, da vam kažem, ja ne znam ko je plaćen od strane Rio Tinta, ko nije, ali znam da verujem nekom profesoru. Verujem profesorima ako su profesori,

Borisa Dumlića, prof. Prvoslava Marjanovića, Vladicu Cvetkovića, Branislava Simonovića. Imate milion još ljudi koji su se javljali i da pričaju na kojim god medijima želite i da li znate šta je samo problem tu? Što na tim Šolakovim tajkunskim medijima ti ljudi ne smeju da se pojave.Bio je tamo jedan politički analitičar, mlad čovek Nikola Parun, katastrofa protiv nas, čista opozicija. Čovek došao i rekao na Šolakovim medijima – e to što pričate o litijumu i tom projektu, pa to je glupost najvećih razmera. Sramota je uopšte da se tako nešto priča. Znate šta je bilo? Nikada ga više nisu pozvali da dođe da gostuje, toliko o vašim argumentima. Slobodno sada možete nastaviti i o mojoj majci da pričate slobodno. **Elvira

Hvala, koleginice Kovač.Poštovane građanke i građani Srbije, uvažena ministarko, poštovane kolege, da krenemo od početka.Moja je obaveza da u ime poslaničke grupe Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije kažem, pre svega, stav o zakonu koji je predmet rasprave već tri dana, ali ali imamo jedan manir da poštujemo kontinuitet svojih stavova, pa ću se ja ipak vratiti na kontinuitet stavova SPS kada je u pitanju potencijalno iskopavanje litijuma kao rude.Govorili ste, gospođo Brnabić, ja mislim u prvom danu rasprave i citirali našeg uvaženog kolegu Dragana S. Jovanovića, koji je tada vrlo ljubazno kao predstavnika SPS, koja je podržavala manjinsku Vladu dr Vojislava Koštunice, molio resornog ministra da se ipak razmisli o ukidanju članova 14. i 15. da se ipak razmisli koliko je štetno za državu Srbiju, da praktično damo monopol onome ko istražuje potencijalno postojanje rude, da se razmisli o tome da li će država pretrpeti neku štetu u bilo kom trenutku zato što će 2006. godine doneti takav zakon, ali smo, istina je, glasali za taj zakon, verujući da je ambicija Vlade dr Vojislava Koštunice bila potpuno čista i da je to bilo namera da se unapredi, pre svega, ekonomski status Republike Srbije.Tačno je, bili smo u parlamentu, a bogami i u Vladi i 2011. godine, kada se drugi put razgovaralo o ovom zakonu. Ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SPS bio je Milisav Petronijević, koji je takođe rekao, ja to mogu i da citiram, jer mislim da je važno, kada je pitanju Zakon o rudarstvu i geološkom istraživanju, radi se i o oblasti i o zakonima koji imaju viševekovnu tradiciju u Srbiji. Dakle, ne samo oblast, ne samo delatnost, već i zakonodavno regulisanje te delatnosti. Ovde je cilj i pokušaj da se na jednom mestu uredi i ta oblast i da se omogući razvoj u toj oblasti,

da, istog smo stanovišta, da niko ne treba da ima monopol nad bilo kakvim iskopavanjima i da niko ne treba da uđe u proces iskopavanja pre nego dobijemo zvanična dokumenta koja potvrđuju da to ničim neće ugroziti životnu sredinu ili bilo kog građanina u bilo kom delu Republike Srbije. To je stav SPS.Sada imamo dileme. Mi bi trebali da ovaj zakon prihvatimo ili ne prihvatimo. Nismo u ova tri dana čuli nijedan argument koji bi poljuljao naš stav da nećemo glasati za ovaj zakon, ali ja hoću da još jednom dam šansu ovlašćenom predlagaču.Moje pitanje glasi, i ja vas molim, gospođo Nestorović, ako možete, ja sam čini mi se dobar deo ovih pitanja postavila i na odboru. Ako ministarka resorna gospođa Đedović Handanović kaže da mi nemamo ni u najavi studiju, potencijalnu studiju od kompanije Rio Tinto, za koju moram da priznam, svidelo se nama ili ne, ja te ljude ne poznajem, ali oni su nekako donošenjem zakona stekli pravo i na eksploataciju. E, sad, ako oni nemaju studiju, čak ni prvu fazu, ako vas dobro razumem, neće imati u narednih 10 do 12 meseci, onu drugu koja bi bila studioznija ni za 24 meseca, šta je onda, gospođo Nestorović, dokument koji je ustavni osnov za donošenje ovog vašeg zakona? To je prvo pitanje.Drugo pitanje, razlozi koji su mi naročito zanimljivi, napominjem zbog građana Srbije koji ovo gledaju i jako je važno da shvate da sam ja potpuni laik na temu istraživanja i iskopavanja litijuma i moram da vam priznam da sam ubeđena da su i predlagači negde mog nivoa znanja, ako o ovome govorimo, razlozi, kažete, između ostalog, čitam vaše obrazloženje, ruda koja bi se vadila nakon usitnjavanja, tretirala bi se sa koncentrovanom sumpornom kiselinom na temperaturi od 250 stepeni, što ujedno čini i najrizičniji deo u postupku eksploatacije litijuma iz jadarita, jer je neophodno obezbediti veliku količinu vode i energije. Pare agresivnih kiselina koje će se koristiti za ekstrakciju litijuma i njegovo prevođenje u litijum karbonat će otparavati u atmosferu i nagrizati zeleni pokrivač, a takođe i pluća i kožu ljudi i životinja.Ljubazno vas molim, želim neizostavno da vidim dokument potpisan od strane stručnih lica koja potvrđuju ove navode koje ste stavili u zakon. Nemojte pokušavati da mi odgovorite sa - rekao je jedan ili dva stručnjaka, zato što ja mislim da o svim ovim navodima, ako ste u pravu, treba da postoje okrugli stolovi i to koji traju danima i danima.Treća

rudarenje, opet smo selektivni. Ja sam u gimnaziji imala čak dve hemije i vrhunsku profesoricu, gospođu Mirnu Đorović, koja mi nikada nije rekla da je litijum na primer sa karakteristikama nekog punokrvnog pastuva, ali sam to čula u obrazloženju ovog zakona.Šta je ovde važno? Kažete mineralni resursi, odnosno mineralne sirovine od strateškog značaja za Republiku Srbiju su nafta i prirodni gas, ugalj, rude bakra i zlata, rude olova i cinka, rude bora i litijuma, ugljeni glinci, odnosno uljni škriljci, odnosno šejlovi, druge mineralne sirovine, osim rude bora i litijuma, određene posebnim aktom Vlade, na predlog ministarstva nadležnog za poslove geoloških istraživanja i ili za poslove rudarstva. Dakle, ukinuli smo bor i litijum. Zašto? To je prvo pitanje.Drugo pitanje – kako je moguće, ja i o tome ne znam ništa, ali kažu da je proces rudarenja, kada su u pitanju uljni glinci, odnosno škriljci ili kako god se oni stručno zvali, daleko rizičniji i u ozbiljnom broju zemalja potpuno zabranjeni, čak i u jednom delu Australije, koja važi za zemlju sa prilično razvijenim rudarstvom?Dakle, ako je osnov za predlaganje ovog zakona bila ta briga o kojoj slušamo, opet selektivno, o jednom broju građana, ne o svima, kako je moguće da niste malo studioznije ispratili šta se dešava kod rudarenja nekih drugih ruda, nekih drugih derivata, eto konkretno ovih škriljaca npr?Konačno, kaže se za sprovođenje ovog predloga zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije. I to želim da mi objasnite kako tačno mislite da nije potrebno?Ako postoji zakon, za koji ponovo kažem da me ne biste optužili da sad ja nekog drugog optužujem, glasala je SPS 2006. godine sa dosta rezerve, ali glasala, dozvolili smo mogućnost eksploatacije. Ako smo 2011. godine to potvrdili, kako tačno mislite da kompanija zbog koje smo 2011. godine nekako se čini i stiče utisak doneli ovaj zakon, jer ponovo ću napomenuti, mi smo imali Ministarstvo rudarstva i energetike do marta 2011. a onda se dogodila rekonstrukcija Vlade. U toj rekonstrukciji Vlade ministar je bio gospodin Pera Škundrić, onda se desila rekonstrukcija Vlade, ministar više nije bio Petar Škundrić, nasledio ga je Milutin Mrkonjić, ali bez mogućnosti da se bavi rudarstvom, koje je odlukom o rekonstrukciji prebačeno i sjedinjeno sa ekologijom, čini mi se, zaštitom životne sredine. Što direktno ukazuje da se isključivo i samo zbog odluke i donošenja zakona u novembru 2011. godine desila čak i ovakva rekonstrukcija Vlade.Kad sve ovo uzmemo u obzir, jesmo li dovoljno ozbiljni kada kažemo da ovo ne zahteva nikakva sredstva iz budžeta Republike Srbije, što u konačnoj verziji i nije strašno, samo prosto nije istinito?Nije strašno da li ćemo mi i da platimo odštetu nekoj kompaniji ako mi imamo papir koji kaže da će ona nama da nanese štetu, ali ako mi nemamo nijedan papir, nego imamo potrebu da ovu osetljivu temu, beskrajno važnu za građane Srbije, stavimo na sto u parlamentu Srbije, pred nas koji smo neuki da se njom bavimo, iskoristimo je politički i još ih ubeđujemo da od toga neće biti posledica po budžet, to prosto nije tačno.Dakle, bilo bi posledica i te kako. Opet kažem, one su manje važne. Ne brinem ja mnogo za novac iz budžeta Republike Srbije u tom kontekstu koji treba da zaštiti interes građana, ja brinem zašto mi pišemo zakon u trenutku u kom nema čak ni naznake da ni Rio Tinto, kao takav, koji na bazi ovih zakona, istina je, jedini ima pravo da vrši iskopavanja, može da to uradi ne u ovoj fazi, nego ako razumemo, on ne može da pripremi osnovne studije, elementarne papire papire koje treba da predoči državi Srbiji da bismo mogli da razmatramo njihov zahtev za eksploatacijom ove rude.Ovo su pitanja koja su moja dilema na osnovu svega što je ovde napisano, ali ne zato što do kraja ja želim da shvatim bilo šta iz ovog zakona, jer ovde nema mnogo toga što bi trebalo da se shvati, nego zato što želim da građani Srbije razumeju šta narodni poslanici rade tri dana u parlamentu Srbije. Narodni poslanici tri dana u parlamentu Srbije pokušavaju da se na jedan prilično bezobrazan način poigraju sa vašim pravom da živite u jednoj zemlji u kojoj znate sve, ali da imate pravo i da niste stručni na određene teme koje mogu i da vas uplaše, kao što vas plaši iskopavanje litijuma. Plaši i mene.Jedino što nismo imali pravo, poštovane kolege, to je da u ovakvu raspravu uđemo na bazi nekog oruk zakona, da ga potpišemo svi zajedno da bismo pokazali kako opozicija ima sinergiju na temu litijuma. Vama čestitke, gospođo Nestorović, preuzeli ste veliku ulogu. Vaše uvodno izlaganje od preko dva sata je meni bilo beskrajno simpatično. Bilo je skoro pa u rangu ekspozea premijera gospodina Vučevića, par minuta kraće, što mi govori da ste na ovom predlogu zakona, koji svakako neće usvojiti Skupština Republike Srbije, zato što to znamo po brojnom stanju, uspeli da sebe predložite i za lidera srpske opozicije, ali bogami, i za potencijalnu premijerku kada ta opozicija, ako ikad, dobije poverenje građana Srbije. Hvala vam.

pošto sam ovde imenom i prezimenom prozvana da odgovaram na pitanja, imali smo mogućnost da čujemo malopre da će se poslanička grupa, koliko sam shvatila, socijalista izjasniti protiv ovog zakona. U tom smislu sam htela samo da napomenem poslanici vezano za činjenicu da je predsednica Odbora za privredu, u tom smislu ste mogli da organizujete javne rasprave na ovu temu i onda bismo mogli sa svim kolegama i stručnjacima, koje bi pozvali na tu javnu raspravu, da situaciju dovedemo do te te mere, jel, da može da se razume zašto je neophodno usvojiti ovakav zakon, koja su finansijska sredstva potrebna, ako su potrebna, i šta bi bio ustavni okvir.S obzirom da se Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo izjasnio da je ovaj zakon u skladu sa Ustavom, ja ne bih obrazlagala na tu temu dalje, ali ću svakako napomenuti da… Morate da zamislite situaciju šta predstavlja 300 kamiona sumporne kiseline prugama Srbije. Smatram da bi bilo neprimereno praviti se da imamo povez preko očiju i, kako ste vi rekli, glasaćete protiv ovog zakona. Sva dokumenta pre i posle 2012. godine su potpisivali i poslanici vaše poslaničke grupe. Naime, ja bih vas podsetila samo na jednu objavu gospodina Ivice Dačića

potpisao sam litijum baš na ovaj dan. To je taj dan kada je zvanično, praktično prodat ovaj projekat“.U tom smislu ovaj zakon ne zahteva veća sredstva od EKSPO. Ako postoje milijarde koje bi se trpale u tuđe džepove, onda svakako mora da postoje novci koji bi se izdvojili iz budžeta i za zdravlje građana. Ne može rudnik u plodnoj zemlji, vodnim rezervoarima i tu je tačka i tu je kraj. Hvala. Čekajte. Hajde da se vratimo ponovo na početak. Nećete da mi objasnite ustavni osnov, a ja vas nisam pitala zašto je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo dozvolio da ovaj zakon uđe u parlament. To smo vam obećali kao vladajuća većina.Ja sam vas pitala koji dokument vas je ubedio i stvorio podlogu da možete da predložite zakon u kome kao ustavni osnov jeste tvrdnja da je ugrožena životna sredina tačka? To je jedno pitanje na koje mi niste odgovorili.Prozivate predsednika Odbora za privredu. Mislim da neko od kolega sedi ovde, ko je bio, da li je to bio gospodin Ristić, evo sada više ne bih smela, ali postoji transkript. Pre četiri ili pet meseci sam rekla da sam apsolutno spremna da sa pozicije resornog odbora razgovaramo o svemu što se tiče potencijalnog iskopavanja litijuma, ne o vašem Predlogu zakona, gospođo Nestorović. Javna rasprava na ovu temu obaveza je naša prema građanima Srbije bila da ona traje mesecima, ali opet na osnovu nekog dokumenta koji nemam kao predsednica resornog odbora, ne znam da li me razumete, osim pretpostavke u koje mogu da verujem ili ne moram da verujem, tvrdnji određenih lekara, vi od mene tražite da organizujem javnu raspravu na temu „majke mi je loše po državu Srbiju“ ili „majke mi nije“.Oprostite, ali niti ja imam manir da na bazi paušalnih ocena zakazujem tako važne javne rasprave i pozovem stručnu javnost koja bi me pitala - o čemu tačno razgovaramo gospođo Paunović, zašta ste nas vi dokoni zvali u parlament? Ja bih rekla - znate ja sam gledala juče emisiju, pa preksinoć, pa sam se uplašila, pa ako vam nije teško. Nemojte da banalizujemo ono što je moja obaveza kao predsednice resornog odbora. Ja vam odgovorno tvrdim, svaki akt koji se zvanično pojavi i bude predmet mogućeg iskopavanja, proći će i te kako javnu raspravu i to dugu i široku.

Ja se izvinjavam što sam možda vama neadekvatno odgovorila. Hvala vam na lepim rečima, u svakom slučaju, ali ono što je bila suština ovog zakona, a ja se nadam da sam to u svom uvodnom izlaganju i napomenula. Kada vlast agituje za određenu stranu kompaniju i to radi na svakodnevnom nivou, kada vidimo da se odluka Ustavnog suda donosi, bukvalno, preko noći, kada inicijativu podnese kompanija koja je investitor, a dok sa druge strane, kada građani podnesu inicijativu za, recimo, ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o planiranju i izgradnji, Ustavni sud ćuti, kada Ustavni sud i sudije daju izdvojeno mišljenje i kažu da uredba na koju je jednom stavljena tačka. Vi znate šta je tada izjavila tadašnja premijerka – da je sve gotovo, da je kraj, da nema ovog projekta, da su poništena sva rešenja, da je gotovo i da ona sluša narod. Šta se desilo za godinu i po dana da odjednom oživi takva uredba i to na takav nezakonit način, a objasnila sam koliko je nezakonit?Ustavni sud je naglasio da ne može da se oživljava ta uredba, mora ispočetka da se radi prostorni plan. To nije urađeno. Kada na svakom koraku imate nezakonitosti i povrede Ustava, kako drugačije da vam bude, šta da vam bude pravni osnov do zaštita prava čoveka na zdravu životnu sredinu. To je ustavni okvir za donošenje ovog zakona.Meni je žao što ministarka za zaštitu životne sredine nije ovde, da se možda i ona uključi u ovu raspravu i kaže nešto o tu temu. Zašto Ministarstvo za zaštitu životne sredine nikada nije organizovalo javne rasprave na tu temu? Zašto se premijer ove države nikada nije oglasio na tvrdnju da je Uredba koja je doneta 16. jula ove godine neustavna, ne može da stavi svoj potpis ispod potpisa bivše premijerke i da tako stoji na sajtu Vlade?Razumite, zakon je pisan kako je pisan. Možda je vama smešan, možda je čudan, možda je glup, možda je imbecilan. Ja sam svoje obrazloženje dala, stručnjaci su se izjasnili, da li ih vi priznajete ili ne, zaista neću da ulazim u to, to je stvar vaše odluke, ali ja ne mogu da budem ovde na propitivanju koliko god vi mene shvatala možda neozbiljno ili kao početnika. Znate, nisam došla na ispit. Ja sam građanima Srbije objasnila i objašnjavaću do kraja da ovo ne sme da se desi, Snežana.Volela bih zaista i žao mi je što Skupština neće usvojiti moj predlog da se glasa javno,

Ja bih volela da, nakon ovoga svega, građani čuju svakog narodnog poslanika da se izjasni da li je ili protiv ovog zakona, da građani Srbije jednom parlamentarnom životu Republike Srbije vide i čuju ko su narodni poslanici za koje su oni glasali. Meni je to jako bitno. Hvala.

predstavnica čitave opozicije u ime cele opozicije, svih stranaka opozicije poručuje da će ona da traži da mi glasamo javno. Dakle, svako glasanje u Skupštini je javno. Znači, kada ubacite ovu karticu, vidite, ona ima ima ime i prezime i, onda kada tražite listing sa glasanja, dobijete tačno kako je koji poslanik glasao, a to što vi tražite se zove glasanje prozivkom. To je nešto drugo. Pročitajte, pošto se hvalite kao advokat itd, Poslovnik, pa shvatite da je svako glasanje u Skupštini javno, a glasanje prozivkom je nešto drugo, a mi ćemo sa ponosom ponosom glasati tako da se naša imena vide da smo glasali protiv imbecilnog zakona čitave opozicije. Hvala.

prvo, na Poslovnik nema odgovora.Drugo, nisam ja, gospođo Nestorović, nijednog trenutka prema vama imala odnos kao da ste na ispitu, ja vas duboko uvažavam kao ovlašćenog predlagača.Ni jednog trena nisam rekla da je vaš zakon, kako ste rekli - imbecilan. Ja mislim da je loš, da je politički motivisan i da je podnet u pogrešnom trenutku. To su osnovni razlozi zbog kojih SPS odnosno poslanici neće glasati za ovaj zakon.Ja nijedne sekunde nisam rekla da mi nećemo razgovarati o potencijalnim opasnostima kada za to budemo imali adekvatna dokumenta. Vaš strah ja mogu da razumem, ali nemojte od mene očekivati da imate moju blanko podršku da svoj strah pretočite u zakon koji treba da koriste svi građani Srbije. Za to nam ipak treba neka stručna javnost, neki dokumenti koji moraju da objasne kako smo uopšte došli do faze da strahujemo i za sopstvenu životnu sredinu i za sopstvene živote.Ne umanjujem ja, nisam pomenula nikog od onih koje ste citirali, iako moram da vam priznam sada, kad me već pitate da vam kažem šta je moja osnovna dilema. Kada smo na izbore krenuli u decembru prošle godine, čini mi se da je uvaženi profesor Ristić bio kandidat za gradonačelnika stranke Zavetnici a da ste vi podržali nekog drugog kandidata za gradonačelnika.Da vam kažem nešto pošteno, ja se debelo kajem zbog podrške koju smo dali kandidatu za gradonačelnika kog smo izabrali, ali ste imali mogućnost, ako ste već procenili nivo intelekta gospodina Ristića da ga tada podržite, možda biste mu pomogli. Podržali ste, bojim se, nekoga ko je daleko veći amater kada su u pitanju ove osetljive teme za koje se kao poslanička grupa zalažete. I nemojte moje komentare doživljavati lično, jer oni nisu lični. Oni su samo široko objašnjenje šta zapravo poslanici SPS misle u ovom trenutku o ovom Predlogu zakona. I to je sve. Hvala vam.

koju očigledno neko nije znao da nacrta, pa je stavio tačku zarez, pa se ovaj projekat nastavio, onda u tom smislu smo došli u ovu situaciju u koju smo došli.I ja da ne bih sad dalje izazivala lavinu komentara, moram samo da odgovorim na komentar vezan za glasanje prozivkom. To sam rekla i na početku danas, u 10.00 časova. A zašto? Iz prostog razloga jer na spisku prijavljenih za reč ispred imena i prezimena i poslaničkih grupa kojima pripadaju stoji i "neopredeljen", pa sam prosto htela da građani vide da li su "za", da li su "protiv", da li i dalje ostaju "neopredeljeni". Hvala. Zahvaljujem.Radi istine, pre par minuta ste rekli - javno glasanje. A elektronsko glasanje je javno glasanje. U Poslovniku U Poslovniku piše da narodni poslanici i radna tela odlučuju javnim glasanjem, upotrebom elektronskog sistema za glasanje, član 124. Ali, idemo dalje. Sve ste razjasnili.Reč ima ovlašćena predstavnica poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Ana Brnabić. Hvala vam.Žao mi je što nismo čuli, bila je prava prilika da čujemo zaista izuzetno konkretna, jako direktna i vrlo smislena pitanja o Predlogu zakona, zakona, niti jedan jedini odgovor od strane ovlašćene predstavnice, odnosno predlagača opozicije. Ni jedan jedini odgovor, što pokazuje da ovo nije zaista važna tema za njih. Ovo je za njih politička tema i ova tri dana, biće i četvrti dan, potpunog političkog rijalitija u parlamentu, gde oni pokušavaju da iskoriste sada još jednu temu koju su uspeli lažnim vestima, ogromnom kampanjom, velikom podrškom tajkunskih Šolakovih medija da zbune narod, da uplaše narod dezinformacijama i da na isti način kao što smo pre videli, laži oko poplava, pa posle toga

tragedije u maju 2023. godine. E, sada je ovo isto tako peti po redu pokušaj.Nikakve ovo veze, poštovani građani Republike Srbije, kao što ste videli u ova tri dana, nema sa litijumom. Nikakve veze ovo nema sa zdravljem ljudi. I nikakve, ali pod milim bogom nikakve veze nema sa životnom sredinom ili zaštitom životne sredine.Ja ću vam sada dati samo tri teze koje to nepobitno dokazuju.Prva teza da ovo nikakve veze nema sa Rio Tintom i da ovo nikakve veze nema sa litijumom je ta što smo van svake sumnje mi ovde pokazali da je Rio Tinto dovela bivša vlast, oni koji kao tobož danas kažu - Rio Tinto, mrš iz Srbije. E, ti su isti pre 23 godina, ni manje ni više, pozvali, molili Rio Tinto da dođe u Srbiju. I to smo čuli od Borisa Tadića, koji je rekao da je Rio Tinto pozvala Vlada koju je vodio Zoran Đinđić, to smo čuli i od generalnog direktora Rio Tinta u Ljuboviji, koji je rekao, citiram došli smo u Srbiju kada su nas pozvali, 2001. godine.Dakle, da oni ljudi imaju zaista nešto protiv Rio Tinta, oni ne bi pozvali Rio Tinto. Jel tako? Sasvim logično, poštovani građani. Dakle, da imaju nešto protiv Rio Tinta, ne bi baš Rio Tinto pozvali. Da imaju nešto protiv Rio Tinta, ne bi im pre 20 godina, 2004. godine dali prva istražna prava. A dali su im. I od 2004. do 2012. godine devet puta, ni manje ni više, produžavali ta istražna prava i svaki od tih devet puta proširivali opseg istraživanja.Kao što ste videli, poštovani građani Republike Srbije, oni su bili toliko ponosni tim projektom da su najavili otvaranje rudnika na stogodišnjicu Cerske bitke, zato što je značaj litijuma i značaj ovog projekta bio toliko veliki, a posebno za zapadnu Srbiju, da će ga otvoriti na stogodišnjicu Cerske bitke. Toliko su oni bili protiv.U to vreme u lokalu je postojalo udruženje koje se zvalo Udruženje za razvoj Jadra i to udruženje je potpuno pravilno i svaka čast tim ljudima, udružili su se, ako se ne varam, u to vreme ih je vodio gospodin Filipović koji je pritom bio i pomoćnik gradonačelnika Loznice, koji je bio iz DS, koji je udružio tamo sve ljude da bi bolje pregovarali sa Rio Tintom o prodaji svoje zemlje.Neki su bili uspešni, većina, neki nisu bili uspešni, kao što je bio Kokanović. Da budem iskrena, kada pogledate onaj listing šta je sve Kokanović tražio i u koje detalje je čovek ulazio zaista da bude konsultant kada želim sutra da prodam nekretninu da dođe da mi pomogne da ja napravim takav listing i da dam takvu jednu ponudu za svoju nekretninu jer ja onako detaljno nikada do sada u životu nisam videla.Dobro, videla.Dobro, nema ni veze.Dakle, tako je bilo. Promenili zakon 2006. Rekli - ne može država da raspisuje tender, ne može država da zadrži prava na eksploataciju za sebe, nego kome su dali istražna prava, a to je Rio Tinto, taj automatski jedini može da se prijavi za eksploataciona prava. Zaključali projekat. To vam je to.Onda 2012. ljudi doneli Nacionalnu strategiju održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, 2012. bivša vlast, u kojoj su imenom i prezimenom pomenuli Rio Tinto, čisto da bi se znalo da ne možemo od Rio Tinta da mrdnemo, ko god da je na vlasti, ko god u narednih 100 godina ta je nacionalna strategija to rekla, pa vam je to to.Pored toga su, kao jedan od 14 strateških projekata Republike Srbije, naveli upravo ovaj projekat od strateške važnosti. Dakle, Projekat geoloških istraživanja litijuma i bora, u zagradi Jadarski basen. Rok za završetak projekta kraj 2014. godine. Izvolite. Godina 2012.Dakle, ovo nepobitno dokazuje moju prvu tezu, a to je da oni protiv Rio Tinta nemaju ništa, da oni protiv litijuma nemaju ništa i dok su bili na vlasti u Nacionalnoj strategiji su stavili i Rio Tinto i litijum i Projekat „Jadar“ i stavili da je to naš najveći i najvažniji strateški resurs. Tako da, danas zaista niko pri čistoj svesti i malo razuman ne može da veruje da su ovi ljudi protiv Rio Tinta i litijuma. Čisto politikanstvo.Dobro. Pod dva, šta je važno? o Predlogu zakona o izmeni Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima kojima se blanko predlaže, blanko, zabranjivanje svih istraživanja, eksploatacije i prerade litijuma i bora. Da ostavimo po stranu notornu budalaštinu, za koju treba da vas je sramota, sve vas koji ste potpisali, od sad pa zauvek, da prerada litijuma nema nikakve veze sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima, već industrijski proces koji potpada pod Zakon o planiranju i izgradnji. šta ima veze, toliko ste se … Pritom smo čuli da ste dva meseca pisali ovaj zakon, šta bi bilo da ste ga radili na brzinu.Dakle, o blanko zabrani svih istraživanja. Svih istraživanja litijuma i bora, a tri dana slušamo samo o jednom projektu. Čekajte, što niste pričali o nečemu drugom? O istraživanju samog litijuma, ne o Rio Tintu.Šta je strašno, recimo, u istraživanju bora? Šta je strašno u eksploataciji bora? Ni jednu jedinu reč nismo čuli. Pa, mi u stvari čitav zakon treba da donesemo da bi zaustavili jedan projekat.Poštovana projekat.Poštovana gospodo iz opozicije, ja ću vam ponovo reći – za to postoje zakoni u Republici Srbiji. Upravo taj Zakon o rudarstvu koji u članu 103. kaže da bi se uopšte prijavili za eksploataciona prava, nažalost, sama i isključivo oni mogu da se prijave za eksploataciona prava pošto ste im to pravo vi dali, oni moraju pod obavezno da dobiju saglasnost stručnih službi Vlade Republike Srbije, kao i javnosti, zato što mora da prođe detaljan javni uvid na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Bez te studije oni ne mogu da se prijave za pravo na eksploataciju.Ta studija, poštovani građani, može da se uradi u narednih dve godine. Čemu onda hitnost? Šta je sad problem? Šta je sad problem? Zašto predlažete da budemo poznati kao zemlja ludaka koja je jedina zabranili istraživanje litijuma koji je strateški i kritični resurs svetskog rang? Da nam se svi smeju, ceo svet, jel? Zbog jednog projekta?Ako je sve tačno što vi kažete, ako je bukvalno sve tačno što vi kažete i što ste uneli u Predlog zakona, pa ni po jada. To će pokazati Studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Oni neće moći da dobiju eksploataciona prava, završili posao.Dakle, mi koljemo ne jednog vola za kilo mesa, mi koljemo sve volove Srbije za 100 grama mesa koji nam možda i ne trebaju, tih 100 grama, zato što ako se uradi sve u skladu sa zakonima Republike Srbije tog projekta neće ni biti. Tako da, ništa nismo čuli, u stvari.A, zašto blanko zabrana istraživanja litijuma i bora? Zbog čega? Zato što je to politikanstvo, zato što ne znate ni vi da obrazložite i zbog toga tri dana ništa nismo čuli o ovom predlogu zakona.Konačno zakona.Konačno i najvažnije, pošto je, deluje ipak nama nešto više ili mnogo više stalo o zaštiti životne sredine, a to je – vi kada pogledate taj njihov Predlog zakona vi ćete videti, kao što je i prethodna poslanica pričala, da se menja jedino, da se briše bor i litijum.Poštovani građani Republike Srbije, ovi veliki osvešćeni, ekološko osvešćeni narodni poslanici i stranke kažu da su u redu da se istražuju i eksploatišu i prerađuju u Republici Srbiji i nafta i prirodni gas i ugalj. Ugalj verovatno isto nema baš nikakav uticaj na životnu sredinu, ni otvoreni kopovi, ni raseljavanje ljudi, ni uništavanje poljoprivrednog zemljišta, ni uništavanje staništa. Ne, to nije, to je sve ekološki bezbedno.Rude bakra i zlata, takođe nema nikakvo uticaja na životnu sredinu, ukoliko pitate ekološki osvešćenih 86 narodnih poslanika. Nemaju ni rude olova i cinka, i to vam je izuzetno bezbedno. E, onda idu rude bora i litijuma. To je prekriženo, i to ne čak ni u svim članovima zakona. Aljkavost je dostigla te mere da su u nekim članovima zakona zaboravili to da izbrišu. Nisu mogli da ukucaju na kompjuteru „CTRL F“, „kontrol fajnd“ pa gde ima litijuma i bakra vi prekrižite. Ni toliko nisu mogli da urade. da urade. Uljni škriljci, odnosno šejlovi, to je takođe njima prihvatljivo za životnu sredinu i sve druge mineralne sirovine, osim rude bora i litijuma.Poštovani građani Republike Srbije, treba da znate još jednu stvar oni u zakonu ostavljaju i nemaju ni jednu jedinu primedbu, ti veliki ekološki osvešćeni narodni poslanici, na to da u slučaju, citiram sad iz zakona koji oni nisu promenili u tom delu: „u slučaju da se eksploatacija vrši u zaštićenom području ili području ekološke mreže javni interes i značaj utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine, odnosno zaštita prirode“.Tako da, može. Ljudi, sve može. Može i u zaštićenom području škriljci, mogu škriljci i u području ekološke mreže. Sve može, samo ne može litijum i bor.Onda bor.Onda imate za potrebe privrednog subjekta koji je nosilac istraživanja ili nosilac eksploatacije mineralnih sirovina može se vršiti eksproprijacija nepokretnosti. I oni koji su mi pričali o eksproprijaciji nepokretnosti znate šta, niste se potrudili ni to da promenite u ovom zakonu. Eto, toliko ste bili zabrinuti za privatnu svojinu i za to da ne možete vi sutra nekom da ekspropišete. Ni to niste promenili. Dakle, i to vam je potpuno u redu.Eksproprijacija može za sve, osim za litijum i bor, s tim što ovde nije bila potrebna eksproprijacija za litijum i bor. Ali, onda takođe dolazimo do zanimljive činjenice, a to je primenjena geološka istraživanja i eksploatacija, poštovani građani Republike Srbije, urana, nikla i kobalta takođe može da se vrši i uran im je prihvatljiv, i nikl im je prihvatljiv, i kobalt im je prihvatljiv i sve to u zaštićenim područjima i područjima posebne ekološke mreže, kao i uljni škriljci. Sada vi meni želite da kažete da se ovi ljudi bore za zdravlje i životnu sredinu? Kakvo politikanstvo neverovatnih razmera.Sada ću za građane ću za građane Republike Srbije pošto znam da narodne poslanike koji su potpisali ovaj zakon to nimalo ne zanima, da ponovim. Eksploatacija uljnih škriljaca koje ste vi ostavili u ovom zakonu je zabranjena u Francuskoj i to od 2011. godine, u Nemačkoj od 2017. godine, u Irskoj od 2017. godine, u Škotskoj od 2015. godine, u Bugarskoj od 2012. godine,

pogledate štetnost različitih ruda i mineralnih sirovina, evo vam poređenje – uticaj iskopavanja na zemljište. Bili ste zainteresovani za poljoprivredno zemljište, jel, to vas baš jako muči? Jadar, podzemni rudnik, dakle, može da se nastavi poljoprivreda, ukupne površine 390 hektara, ali zato imamo borske rudnike, ukupne površine, i to nadzemni rudnici, otvoreni kopovi, 20.000 hektara. Ovo je 390 hektara, ovo je 20.000 hektara, EPS, rudnici lignita, nadzemni, otvoreni kopovi 60.000 hektara. Znači, ovih 390 hektara, tu ste baš zainteresovani za poljoprivredno zemljište, tu vam je baš stalo, ali tamo gde pričamo o 60.000 hektara, koga briga.Hajde da vidimo ovako, količina otpada po toni proizvoda. Jadarit, jel se brinete oko jalovišta? Jadarit, na jednu tonu korisnog proizvoda ide 4,2 tone otpada. Lignit, na jednu tonu korisnog proizvoda ide 10 tona otpada, na bakar na jednu tonu korisnog proizvoda ide 450 tona otpada, na zlato, na jednu tonu korisnog proizvoda ide 950.000 tona otpada.Opasnost od zagađenja podzemnih voda ide ovako, po svim ekološkim standardima, daleko najopasnije za podzemne vode je eksploatacija uljnih škriljaca, nakon toga ide olovo i cink. Nakon toga ide zlato cijanidnim postupkom. Nakon toga ide bakar, nakon toga nafta, nakon toga ugalj, pa onda imate 50 mesta prazno, onda ide lignit. Eto, toliko vaš baš briga za podzemne vode i za otpad i jalovišta, jer da vas je briga, prvo bi se brinuli oko ovih stvari, a onda bi došli do lignita.Sa aspekta rizika od udesa, na prvom mestu je zlatno-cijanidnim postupkom. Dakle, poštovani građani Republike Srbije, još jednom, baš njih briga i za životnu sredinu, i za zdravlje građana, i za ovaj projekat realno. Ovo je još jedan način, pokušaj destabilizacije Srbije, plašenja ljudi, širenja panike, da bi se ljudi pozvali na proteste, peti pokušaj najmanje u poslednjih deset da završim još jednim citatom, ali samo da vam kažem, poštovani građani Republike Srbije, dobra stvar za nas je što za sve ove stvari oni nama veruju, za sve ove stvari postoje institucije, za sve ove stvari, institucije mogu ovo da iskontrolišu, postoji i nadzor, postoje i inženjeri koji ovo mogu da iskontrolišu, samo za ovaj projekat od 390 hektara valjda ne postoje institucije, za sve ovo ostalo nam veruju i to je bezbedno.Dakle, Vladica Cvetković, i ovo je za nauk svima nama, rekao je, predložio je da, kako bi se razbile laži o Projektu „Jadar“, svako ko je pričao laži i dao ovakvu izjavu, on je rekao, citiram, recimo, to bi bilo moguće da budu sledeće izjave napisao sam da se u Jadru planira ogroman površinski kop, a znao sam da je reč o podzemnoj eksploataciji, pogrešio sam, neću više. Izjavio sam da su sve evropske zemlje odustale od litijuma, mada u Evropi postoji dvadesetak takvih projekata, obmanuo sam vas i molim vas da mi oprostite. Rekao sam da će iz Jadra biti raseljeno 300.000 ljudi, slagao sam, izvinite. Na jednom skupu sam uporedio fotografije rudnika u Arizoni i one s predelima oko Cera i Iverka, takvo neanološko poređenje je nestručno, nenaučno, tendenciozno i nepristojno. Sada me je stid. Bio bi to veliki doprinos javnom dijalogu u Srbiji, i to ne samo za pitanja rudarstva i zaštite životne sredine, rekao bi akademik Cvetković.Umesto svega toga, poštovani građani Srbije, oni su sve ovo stavili u svoj predlog zakona. Hvala vam. Bićemo protiv sa obe ruke.

Molim ovlašćenu predstavnicu da nastavi, svakako se čuje to što vi pričate.

se dešava, pre nego što nastane… Narodni poslanik Jovanović je na isti ovakav način aplaudirao dok je Ana Brnabić pričala.Ništa,

Da li želi ovlašćena predstavnica?)Prosto bih htela da vas zamolim, a ne bih direktno da postavljam pitanje predsednici Narodne skupštine, da li su joj poznate sledeće reči na upravo završenoj sednici Vlade Republike Srbije ukinuta je Uredba Vlade o Prostornom planu područja posebne namene za realizaciju Projekta eksploatacije i prerade minerala jadarit od 13. februara 2020. godine? Tako da, Prostorni plan je ukinut i više ne postoji. Samim tim, poništeni su svi upravni akti koji su vezani za kompaniju „Rio Tinto“, odnosno „Rio Sava eksplorejšn“. Sve dozvole, sva rešenja i sve ostalo, ugovore nikad nismo imali, kao što su me više puta pitali. Konačno, na današnjoj sednici Vlade ukinuli smo i Odluku Vlade o obrazovanju Radne grupe za implementaciju Projekta „Jadar“, koja je formirana 9. aprila 2021. i time, dame i gospodo, predstavnici medija, poštovane građanke i građani Republike Srbije, ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na „Rio Tinto“ u Republici Srbiji. Ovim je, što se tiče Projekta „Jadar“ i „Rio Tinta“ sve završeno. Gotovo je i svi zahtevi su ispunjeni.Šta se desilo u međuvremenu, od 20. januara 2022. do današnjeg datuma? Da li je to premijerka tadašnja slagala građane Republike Srbije ili sada govori istinu? Da li premijerka tadašnja, a sadašnja predsednica Narodne skupštine zna razliku između lignita i litijuma, jer već dva puta meša ta dva pojma? Ono što je jako bitno za građane, a da ne slušamo ovde salve iščitavanja o nekakvim škriljcima koje ste vi, danas sam vam čitala, potvrdili zakonom od 2015. i 2021. godine, stavili ste ih u taj zakon. Što ih vi tada niste izbacili?Zašto nikada niste revidirali nacionalnu Strategiju o mineralnim resursima? Šta ste čekali sve ove godine?Danas je „Rio Tinto“ kupio za 6,7 milijardi dolara „Arkadijum Litijum“ što je 90% više od berzanske vrednosti firme. To pokazuje da „Rio Tinto“ mora debelo da plati za znanje u litijumu koje nema, ali i pristup produktivno-efikasnim nalazištima, u Srbiji hoće da dobije ceo projekat bez plaćanja za kapital i pokupi ceo profit. To pokazuje da Srbija mora dobro da razmisli pod kojim uslovima kada i sa kim da eksploatiše svoje prirodne resurse?Da vam bude jasnije sa kim sarađujete i ko je kompanija „Rio Tinto„ na strani 14. na zvaničnom sajtu „Rio Tinta“ imate prikazan i Projekat „Jadar“, odnosno da se tu već nalazi rudnik litujuma, da li ste upoznati sa tim činjenicama? Da li ste pitali vaše partnere u ovom investicionom poduhvatu da su ovo već označili kao završenu stvar? Pitaju li se građani Srbije za bilo šta? vam kažem – znam šta je razlika između litijuma i lignita. Evo, za mene jedna izuzetno važna razlika, kao što sam vam rekla. Kada gledam u jalovište i deponije za jednu tonu korisnog proizvoda litijuma ide 4,2 tone otpada, a za jednu tona korisnog proizvoda lignita ide deset tona otpada. I, kako vama lignit nije opasniji za životnu sredinu od litijuma? pričali, mi nikakve zabrane nikada nismo niti ćemo tražiti, ali vi ste tražili litijum koji od svih ovih nabrojanih i svih onih koje ste vi ostavili u Predlogu zakona najmanje opasan za životnu sredinu.Pa, je pitanje zbog čega kada ste tako veliki ekolozi, kada ste tako ekološki osvešćeni, kada vam je stalo do zdravlja i života i životne sredine, a zašto ste onda ostavili škriljce, a što ste ostavili nikl, a što ste ostavili kobalt, a što ste ostavili da može to da se sve iskopava u zaštićenoj zoni područja, u posebnoj zoni ekološke mreže? Znate zašto? Zato što vas baš briga za životnu sredinu. Takve politikante, takve oportuniste, oportuniste, takve licemere kao što ste vi, to Srbija do sada nikada nije videla, ali ima jedna dobra stvar za našu budućnost nikad ih više neće ni videti.

ali ima jedan od 16. februara 2006. godine, pa bih samo da podsetim građane Srbije kada su u pitanju ugovori sa „Rio Tintom“ koji ih je potpisivao. Ministar rudarstva i energetike tada u Vladi Republike Srbije Radomir Naumov iz Demokratske stranke Srbije, dok je predsednik bio gospodin Boris Tadić, a premijer Vojislav Koštunica i komercijalni direktor multinacionalne kompanije „Rio Tinto“ Adam Per su potpisali Ugovor o davanju koncesije ovoj kompaniji za istraživanje i eksploataciju borne rude u Jarandolskom basenu na teritoriji Baljevac na Ibru.Eto, Ibru.Eto, toliko o potpisanim ugovorima pošto se pitate ko ih i kada potpisao sa ovom kompanijom možda bi mogli da ih potražite u vašim arhivama. Potpisan je zapravo ugovor, a ministar je Naumov tada rekao da je potpisivanje ovog koncesionog ugovora prvog posle 70 godina od velikog značaja za Srbiju, jer se procenjuje da će na rodovima u ovom basenu posao dobiti više od 700 radnika što će znatno unaprediti taj siromašni kraj i sprečiti negativno-demografska kretanja. Znači, eto toliko o tome ko je i sa kime potpisivao ugovore.A što se tiče, pošto ste iznosili određene i pominjali određene medije i rekli da eto, postoji određena kampanja, moram vas podsetiti na kampanju koja se vodi po drugi put od 27. juna, a samo za dva meseca bilo je objavljeno blizu šesto, tačnije 592 priloga, odnosno deset priloga dnevno, a većina njih je preko 90% u potpunosti ili pretežno negativno intonirana u vezi Projekta „Jadar“, pa toliko što se tiče kampanja i toliko što se tiče medijskih objava. Uglavnom su to prilozi u kojima dominira i elemenata širenja straha i panike, a pre svega posredstvom neistinitih, neodmerenih izjava o posledicama rudarenja. I, nastavljate tu kampanju i tu hajku, pre svega protiv struke, što je i dalje nedopustivo, a mislim da treba da se svi zalažemo da zapravo čujemo pre svega ljude rudarsko-geološke struke, pošto se ovde tiče o izmenama i dopunama toga zakona, ali evo, oni su toliko neutemeljeni i toliko nedosledni kada je u pitanju zaštita životne sredine, jer upravo samo pričaju o dva minerala i traže zabranu istraživanja i eksploatacije dva minerala. Apsolutno nijednog drugog koji možda ima ili ima manje ili ima više uticaja na životnu sredinu.Bar smo čuli jednu tačnu stvar, a to je da se otvara rudnik litijuma u Nemačkoj. Eto, predstavnici i potpisnici ovog zakona, odnosno Predloga zakona su javno rekli da se sprema i da je u planu otvaranje rudnika u Nemačkoj. Hvala na tom priznanju, verovatno ste dobili i konačno došli ili skupili hrabrosti da pričate o tačnim informacijama, javno dostupnim informacijama. A da se u Nemačkoj istražuje, odnosno priprema projekat 11 godine, da, tačno je, u Srbiji je to nešto malo više, 20 godina, što znači da su se radile detaljne analize i da već postoji dosta odgovora kada je u pitanju i zaštita životne sredine, ali i kada je u pitanju sve ono što znamo da još treba da se uradi, a da još nije urađeno.Ono što takođe predstavlja jedno licemerno ponašanje nekih od prisutnih ovde, citiraću, mi smo svesni da litijum jeste značajan resurs, resurs budućnosti za nekih 60 do 80 godina i niko nema ništa protiv toga. Eto, toliko o tome i o doslednosti i politike, ali to smo i videli i mogli da zaključimo šta se dešavalo 2004. godine, pa nadalje i zašto je uopšte kompanija došla u poziciju da može ukoliko ispuni sve uslove i da jedina može da traži pravo eksploatacije, a ukoliko do toga ne dođe da apsolutno ima pravo da traži ogromnu odštetu od Republike Srbije i od građana Republike Srbije. Određeni potpisnici ovog Predloga zakona kažu da znaju i da su svesni da je litijum značajan resurs i resurs budućnosti i da niko nema ništa protiv toga, ali u isto vreme potpisuju ovaj Predlog zakona. Toliko o doslednosti.

je zakon, ovlašćeni predlagač je odgovarao. Molim vas ne ulazite u raspravu sa mnom.Prelazimo na listu govornika.Prvi reč ima narodni poslanik Žarko Ristić.

Uvaženi prijatelji, vi ste čuli, rekao je moj kolega da smo mi unazad tri nedelje sa jako studiozno bavili ovom temom, imali konsultacije i razgovore sa zaista velikim brojem stručnjaka iz ove struke, profesora, inženjera, želeći da dođemo do pravih podataka i da zauzmemo jedan relevantan stav. Ja ću vam preneti nešto što smo mi saznali od struke i zbog

i zbog toga raste zaista pritisak u EU da se razviju samostalna evropska nalazišta i rudarenje i proizvodnja litijuma na tlu EU.Kao EU.Kao odgovor na rastuću potražnju i na pritiske koje dolaze upravo sa Istoka, iz Kine prema evropskom tržištu Evropska komisija, Evropska unija, praktično donela 2020. godine Akcioni plan, a onda i Zakon o kritičnim sirovinama kojima se motivišu zemlje EU da uđu u proces rudarenja i proizvodnje litijuma.I onda ono što smo mnogo puta čuli da u Evropi postoji oko 20 projekata i više u preko 10 zemalja, da se u najrazvijenijim zemljama Evrope, Evrope, idući od Španije, pa sve do Finske preko Nemačke, Velike Britanije, BiH, pa i Srbije vrše istraživanja i priprema za rudarenje i za obrađivanje ove rude.Najveće evropsko nalazište, kao što smo čuli jeste u Nemačkoj i ono što je bitno da se još jednom ponovi jeste da je 18. septembra u Nemačkoj kompaniji „AMG litijuma“ otvorila prvu rafineriju u Evropi u gradu Biterfeld-Volfenu i da će za početak proizvoditi 20 hiljada godišnje, da će vrlo brzo taj broj prerasti u 100 tona hiljada godišnje, a za automobilsku industriju Evrope je neophodno oko 700 hiljada tona litijuma godišnje. Naravno, zasad se snabdevaju iz rudnika iz Brazila, ali već sledeće godine se očekuje otvaranje nemačkog rudnika Zinevald i pokretanje rudnika u Portugal.Sinoć smo imali smo imali gostovanje ovde, bila je tu predsednik parlamenta Finske, koji je rekao da će Finska biti prva zemlja u Evropi koja će iskopavati i ekstraktovati gotov litijum u svojoj zemlji.Molim vas, ovo su činjenice koje su jako proverljive. Molim vas, nemojte da mi dobacujete. Ja vas slušam svaki dan ovde pomno i možemo da uđemo u debatu.

obraćam se naravno vama, nego građanima ove države koji su zabrinuti kao i svi mi, da vam kažem nešto ljudi su u ovoj zemlji uplašeni pre svega iznošenjem neistina i poluistina o to je nešto što zabrinjava.

da se priključimo modernim i razvijenim tehnologijama koje postoje u zapadnom svetu.Ja još jednom kažem da danas kompletna industrija se zaokreće i govorimo o jednoj tranziciji koja nije samo automobilska tranzicija bez litijumskih baterija i baterija, čini mi se neće biti moderne industrije i industrijalizacije, i to ukazuju svi vodeći stručnjaci u svetu.Naravno, ni zelena tranzicija o kojoj se toliko priča je nemoguća bez litijumskih baterija i nemoguće je deponovati energiju koju dobijamo iz vetra i solarnu energiju bez litijuma.Danas je to ugaoni kamen sveopšte tranzicije i mislim da je s toga naše prisustvo u alijansi za baterije odlična stvar i jedna od šansi da Srbija uhvati korak sa najrazvijenijim zemljama Evrope i da bude partner u razvoju sa savremenim tehnologijama, sa najrazvijenijim zemljama Evrope. Stručnjaci dobitnika Nobelove nagrade za hemiju Majkla Stenlija Vitingema, očekuje da će litijum ostati nezamenljiv u ekonomskoj proizvodnji dugovečnih baterija još najmanje deceniju.Pitam sve nas pa i sebe, da li ovakvu razvojnu šansu treba ispustiti, jer vidim da je baš inteligentno ovakav razvojni potencijal zaustaviti u početnoj fazi istraživanja.

pa zar Kina nije prošla ovaj put, pa je danas vodeća država u ovoj tehnologiji, pa zar u Kini nisu iskopavali i imali najtežu tešku industriju, a danas Evropa se upire da stigne Kinu. Ovo jeste razvojna šansa za našu državu i to moraju da znaju naši građani.Na kraju želim da kažem da mi nikada nećemo biti proti nekakvih zabrana, pogotovo zabrana istraživanja, zabrane eksperimenta, zabrane naučnih rasprava, jer to je nešto što nije demokratski standard i nešto što našu zemlju potpuno zatvara i nešto što nije prihvatljivo za nas kao Socijaldemokrate. S toga ne možemo prihvatiti jedan ovakav zakon.Istraživanje javnog mnjenja pokazuje da je ovo odlična tema za politički profit. za politički profit. Gospodo, populizam je nelojalan sluga. Mi ni po koju cenu nećemo govoriti ono što ljudi hoće da čuju, a što nije u njihovoj koristi, niti ćemo ikada zabranjivati ono što, od čega mogu naši građani da imaju koristi.Socijaldemokratska partija Srbije nikada neće podržati iskopavanje litijuma, niti bilo kog drugog elementa dok ne dobijemo dokumente dokumente koji potvrđuju da neće biti štetnosti po ljude i po okolinu u kojoj mi živimo. Ali sigurno ovakav jedan zakon koji je predložen od strane opozicije, nije dobar i nije ispravan put da bi Srbija stigla

Ja nisam dobila i dalje odgovor na pitanje od tadašnje premijerke, a današnje predsednice parlamenta, da li je 20. januara 2022. godine stavljena tačka, ili tačka zarez i ako nije, da li je tada slagala građane Republike Srbije ili to radi i danas? Prosto nije jasno ubeđivanje i non stop pominjanje toga da treba da prepustimo pa neka se uradi studija o proceni uticaja na životnu sredinu, pa ne ne može da se radi, ja objašnjavam već treći dan zašto ne može da se radi studija o proceni uticaja na životnu sredinu.Dakle, pravni osnov mora da postoji, a mi pravni osnov nemamo, jer taj pravni osnov na koji se poziva kompanija Rio Tinto je uredba koja nije u skladu sa Ustavom i zakonima, iz prostog razloga što je doneta i mimo zakonske procedure i mimo ustavne procedure i pored toga što je Vlada Republike Srbije ponovo povredila Ustav i to član 3. stav 3. Ustava koji govori o ovlašćenjima Vlade.Dakle, ne možete oživljavati projekat kada vam je odlukom Ustavnog suda jasno naglašeno da mora da se sprovede ponovno procedura usvajanja prostornog plana. Kako mislite da se odredi obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu ako imate prostorni plan koji je neustavan? Ne može. Dakle, to nije pravno izvodljivo. Ne možemo da dopustimo tako nešto.Zaista, ako pričate racionalno i ako pričate iskreno, kao što to tvrdite, ako se toliko zalažete za zaštitu životne sredine, pa ste vi izgleda ekolozi, a ne mi, onda zaista pričajte i prave stvari i bar jednom stavite do znanja građanima Republike Srbije da li ste slagali 2022. godine ili ih lažete sada.Takođe, moram da vas pitam, malopre sam vam napomenula šta stoji na zvaničnom sajtu kompanije Rio Tinto, vašeg strateškog partnera, da oni praktično kažu da su na sebe već upisali 100% ovog projekta rudnika Jadar. Da li ste vi nešto tajno potpisali u međuvremenu, a da građani ne znaju ili smo postali kolonija preko noći, pa i oni znaju da ćemo morati da pristanemo? Molim vas odgovorite na pitanja ne meni, građanima Srbije, da znamo da li smo kolonija ili ste vi potpisali nešto.Zašto Rio Tinto danas to objavljuje na svom sajtu kao da je rudnik Jadar 100% završena stvar? Građani Srbije moraju da znaju. Onda sve ovo o čemu mi pričamo, svih ovih dana nema apsolutno nikakvog smisla, ni to što pričate vi, a ni to što pričamo mi. Onda se ne pita zakonodavno telo, onda se izgleda pita taj Rio Tinto - šta ćemo mi da pričamo, kada ćemo da pričamo, kome ćemo šta da damo.Malopre navodite ponovo periodni sistem elemenata. pa pričate o uranijumu, niklu, kalcijumu. vi to nas spremate za neke buduće radnje, pa anestezirate javnost ili ne znam o čemu se ovde radi? Dajte, molim vas, uozbiljite se.Ako, pričamo o zakonu, objasnite građanima već jednom, da razjasnimo tu situaciju. Znate kako, u bilo kom odnosu morate da budete načisto. Kada ste lagali građane, tad ili sad ili lažete u kontinuitetu, da li smo postali kolonija ili smo potpisali neki ugovor i da li Rio Tinto smatra da je ovaj projekat već završen, gotova stvar? Građani moraju da znaju. Mi odavde moramo da im pošaljemo tu poruku, jer na drugačiji način građani ne mogu da dođu do pravih informacija. Molim vas, odgovorite. Hvala.